Virðulegi forseti. Ég skora á ríkisstjórnina að setja af stað þjóðarátak í fæðuöryggi. Hér á ég við að efla innlenda matvælaframleiðslu og líka að bæði kortleggja og styðja við aðföng líkt og raforku, eldsneyti, áburð og annað sem þarf fyrir hana. Af hverju er þetta mikilvægt nú? Jú, við vitum að óvissan í heimsmálum er mikil. Bara í gær hækkuðu Bandaríkjamenn tolla á innflutning þeirra frá Kanada og Mexíkó, um fjórðung auk þess að herða viðskiptatakmarkanir gagnvart Kína. Við vitum að óvissan á mörkuðum er mikil og þetta bætist ofan á þá stöðu sem við höfum í Evrópu eftir innrás Rússa í Úkraínu. Ég held að það efist enginn um það að alþjóðasamvinna er gríðarlega mikilvægt svar við þessari þróun. Við þurfum að vera í hagsmunabaráttu, styðja við mál bæði austan hafs og vestan, en við þurfum líka að byggja upp og bæta okkar áfallaþol. Hér er ég að hugsa um að það er mikilvægt varnarviðbragð að hugsa um innviði okkar og mér finnst skorta skilning á því.

Mér finnst hafa skort skilning á þessu hjá ríkisstjórninni sem hefur birst m.a. í tollamálunum gagnvart mjólkurbændum og það birtist okkur í Kastljósi í gærkvöldi þar sem garðyrkjubændur eru að hugsa um að hætta starfsemi vegna hækkana á raforkuverði. Þetta er allt eitthvað sem hægt er að breyta með lagasetningu og mun ekki standa á okkur í Framsókn að styðja við. Ég held þess vegna að við eigum þvert á flokka að styðja við þjóðarátak í fæðuöryggi. Munum að það er líka eitthvað sem mun efla lýðheilsu og efla efnahag okkar þjóðar til lengri tíma.

Mér fannst ávallt þegar ég spilaði í belgísku og þýsku deildinni að ég væri að koma fram sem fulltrúi Íslands frekar en einstaklingurinn Lárus Guðmundsson. Hápunkturinn var svo alltaf að spila landsleiki fyrir Íslands hönd. Þá reis þjóðarstoltið hæst. Í dag sakna ég þessarar þjóðarstoltstilfinningar. Mér finnst Ísland og Íslendingar hafa tapað áttum. Fráfarandi ríkisstjórn mistókst að vernda land og þjóð. Hæstv. núverandi ríkisstjórn þarf að láta hendur standa fram úr ermum. Íslenskan á í vök að verjast, of margir innflytjendur og ferðamenn fyrir innviðina. Innviðir brostnir vegna álags, náttúran okkar undir of mikilli áníðslu og samgöngur í lamasessi. Erlendir auðjöfrar að kaupa jarðir og náttúruperlur. Við þurfum að styrkja íslenska framleiðslu, landbúnaðinn og samgöngur og ekki að láta landsbyggðina mæta afgangi. Hæstv. ríkisstjórn á að berjast fyrir friði og setja Ísland í forgang, ekki setja milljarða í stríðsrekstur erlendis. Þið hafið fyrst og fremst skyldur gagnvart landi og þjóð. — Takk fyrir áheyrnina.

reffilegar konur sem sjálfar kenna sig við kryddpíurnar, sem fyrir þá sem yngri eru er rétt að upplýsa að var ákaflega vinsæl stúlknahljómsveit, skemmtileg og og frumleg. Maður hafði sem sagt þó nokkrar væntingar til þessa borgarstjórnarmeirihluta. En annað hefur komið á daginn. Þvílík dómadagsleiðindi sem stafa frá þessum nýja borgarstjórnarmeirihluta. Nýjasta fréttin er sú, frá því í morgun, að þessi nýi borgarstjórnarmeirihluti, allur skipaður konum, sem er leiddur af konum, ætlar að banna fólki að byggja leikskóla, banna að byggja leikskóla. Ég hef þó þær fréttir fyrir borgarstjórn Reykjavíkur, þennan borgarstjórnarmeirihluta, að það bannar auðvitað enginn neinum að byggja leikskóla eða reka leikskóla.

þá munu engar kryddpíur í borgarstjórn Reykjavíkur banna það. Burt séð frá einhverjum lagatæknilegum sjónarmiðum í þessu sambandi þá veltir maður því líka fyrir sér hvernig það geti komið þessum kryddpíum í borgarstjórnarmeirihlutanum til hugar að það sé til heilla fyrir Reykvíkinga að taka ekki á þessum málum sem leikskólamálin í Reykjavík hafa verið nú um árabil.

Virðulegur forseti. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins segir að unnið verði ötullega að meiri verðmætasköpun í atvinnulífi með aukinni orkuöflun og einföldun á ferli leyfisveitinga þeirra orkukosta sem eru í nýtingarflokki rammaáætlunar, og er það vel. Virðulegi forseti. Nú er það svo að rammaáætlun hefur oft verið þrætuepli í íslensku samfélagi og átök um einstaka virkjunarkosti hverfast gjarnan um hana með réttu eða röngu. Því fer hins vegar fjarri að ekki hafi verið rifist um orkuvinnslu löngu fyrir setningu laga um rammaáætlun árið 2011, eða hver man ekki eftir deilum um hagsmuni náttúruverndar og orkunýtingar áratugum fyrir gildistöku laganna? Má þar nefna deilur um Mývatn, deilur um Þjórsárver og hatrammar deilur um Kárahnjúkavirkjun. Því var það að mínu mati gæfuspor að samstaða náðist á Alþingi um að setja lög um verndar- og orkunýtingaráætlun árið 2011. Virðulegi forseti. Rammaáætlun er ekki eingöngu að fjalla um orkuöflun heldur einnig um náttúruvernd og það gleymist því miður stundum í umræðunni þegar miklir hagsmunir eru undir að í íslenskri náttúru geta falist gríðarleg verðmæti. Rammaáætlun er eingöngu ráðgefandi fyrir okkur alþingismenn. Hún hjálpar okkur að taka upplýstar ákvarðanir um röðun virkjunarkosta í nýtingarflokk, verndarflokk eða eftir atvikum biðflokk. Á endanum munum við þingmenn þurfa að taka tillit til mun fleiri sjónarmiða, t.d. þörf fyrir græna orku, öryggi í orkumálum og ýmis önnur sjónarmið sem munu koma fram við umfjöllun í þinginu. Virðulegur forseti. Núverandi verkefnisstjórn rammaáætlunar, 5. áfanga, er að ljúka fjögurra ára skipunartíma sínum í apríl næstkomandi.

fjölmiðla á Íslandi er sú að þeir búa við stórkostlega brenglað rekstrarumhverfi. Ríkismiðillinn gnæfir yfir öllu, vex ár frá ári eins og púkinn á fjósbitanum á meðan einkamiðlar lepja margir dauðann úr skel. Ríkisvaldið ber mikla ábyrgð á þessu ástandi og ríkisstjórnin getur breytt miklu um stöðu Ríkisútvarpsins en það heyrist ekki mikið af slíkum áformum, ekki einu sinni í hinum víðfrægu hagræðingartillögum ríkisstjórnarinnar þótt sannarlega sé þarna tækifæri til hagræðingar. Ríkisstjórnin treystir sér þó í eitt og það er að hagræða gagnvart frjálsu fjölmiðlunum, lækka styrkina til stærstu miðlanna sem fá um 100 milljónir hvor, mbl.is og Vísir, vel að merkja vinsælli vefir en vefur Ríkisútvarpsins sem fær sextíufalda upphæð á við þessa miðla. Nú á að lækka þennan bútasaumsstyrk til Morgunblaðsins og Vísis en ekki er greint frá því hvers vegna það er gert. En þó ber svo grunsamlega við um þessar sömu mundir að þingmaður ríkisstjórnarinnar eða úr stjórnarflokkunum fer að tala fjálglega um það í fjölmiðlum að nú þurfi að lækka ríkisstyrkinn til Morgunblaðsins af þeim sökum, eins og hann lýsir því, að þar eru pólitískar áherslur sem eru honum ekki að skapi. Þetta er allt saman áhugavert samhengi ef maður reynir að draga þetta saman og ég held, frú forseti, að engum ætti að dyljast að þetta ástand er í hæsta máta óheilbrigt. Miðflokknum hvetjum til þess að ríkisvaldið dragi úr umsvifum sínum á fjölmiðlamarkaði alfarið. En til vara leggjum við til að fólk fái að ráðstafa því útvarpsgjaldi sem það er neytt til að greiða til þess miðils sem það velur.

Virðulegur forseti. Með tilkynningu Flugfélags Íslands um áform sín um að hætta áætlunarflugi til Ísafjarðar sumarið 2026 standa Vestfirðingar frammi fyrir mikilli áskorun. Flugvöllurinn er einfaldlega of lítill, óhentugur og of háður veðri fyrir nútímaflugsamgöngur. En í áskorunum felast tækifæri og nú er kominn tími til að hugsa stórt. Hvers vegna ekki að sameina fjórar eða jafnvel fimm hugmyndir í eina framtíðarlausn? Með flugvelli við Arnardal mætti taka á áreiðanleika og þeim öryggisvanda sem plagar flugvöllinn í dag. Stærri flugvélar gætu lent, tvær flugbrautir væru lagðar til þess að auka áreiðanleika og tryggja að flugi verði ekki aflýst jafn oft. Meiri stöðugleiki þýðir betri tengingar og betra aðgengi að svæðinu. Með því að grafa Álftafjarðargöng væri unnt að leysa af hættulegan veg um Súðavíkurhlíð. Þar er mikið grjóthrun og snjóflóðahætta en ekki nóg með það, efni úr göngunum mætti nýta til uppbyggingar hins nýja flugvallar. Tvö stór verkefni, ein lausn. Ef nýi flugvöllurinn yrði nógu stór gæti hann ekki bara þjónað innanlandsflugi heldur einnig skapað möguleika á millilanda- og fraktflugi. Hægt væri t.d. að flytja ferskan fisk, mjólkurvörur og lækningavörur beint á markað erlendis auka þannig verðmæti útflutnings og opna nýjar dyr fyrir atvinnulífið. Með því að flytja flugvöllinn í Arnardal losnar núverandi flugvallarstæði sem mætti nýta fyrir íbúðir og atvinnustarfsemi fyrir Ísafjörð. Með nýjum hverfum og vaxandi atvinnulífi gæti Ísafjörður blómstrað enn frekar. Aukaafurð af þessu öllu saman er það að vegaframkvæmdir og vegirnir á Vesturlandi, Dölum og Snæfellsnesi, sem margir hverjir eru ónýtir eftir mikla notkun þungaflutninga — álagið á þeim myndi snarminnka þar sem uppbygging hefur verið mikil á Vestfjörðum á síðustu árum.

Frú forseti. Þegar minnst er á Norðurlandaráð í daglegu tali verður fólki mögulega fyrst hugsað um menningarmál sjálfu sér ekki óeðlilegt því að sameiginlegur menningararfur okkar á norðurslóðum gerir okkur Norðurlöndin að bestu vinum og það er ekkert ódýrt að eiga vini á óróatímum. Nýverið, í febrúar, fór fram fundur í störfum Norðurlandaráðs þar sem ég fór ásamt góðu föruneyti þingmanna hér á Alþingi sem formaður Íslandsdeildar og eins og við var að búast voru öryggis- og varnarmál á allra vörum. Við getum vissulega notið þess að búa að gríðarlegri þekkingu bandamanna okkar sem eiga landamæri að Rússlandi sem við verðum að nýta okkur inn í mótun nýrrar öryggis- og varnarstefnu fyrir Ísland. Við ræddum m.a. skuggaflota Rússlands í Eystrasalti og þá augljósu hættu sem getur skapast af raski á sæstrengjum, mikilvægum leiðslum sem liggja á botni sjávar. Norrænir bandamenn okkar vilja nýta vettvang Norðurlandaráðs til þess að dýpka þetta samtal, þétta raðirnar og sýna öðrum öfluga samstöðu og ekki síst okkur. Við erum gríðarlega rík að eiga þetta. Áfram erum við Íslendingar samt meðvituð um það að við verðum að reiða okkur á Atlantshafsbandalagið og tvíhliða varnarsamstarf við Bandaríkin. Samstarfið er hins vegar að stækka. Norðurlandaráð kemur ekkert í stað NATO en eftir því sem þverpólitíska samstarfið setur meiri fókus á varnarmál, net- og orkuöryggi, matvælaöryggi, sæstrengi, upplýsingaóreiðu, netárásir og það sem við köllum fjölþáttaógnir, þá verður vettvangurinn bara dýrmætari.

Virðulegi forseti. Við í Framsókn styðjum hagræðingu í ríkisrekstri. Tillögur ríkisstjórnarinnar frá 4. mars eru vissulega ánægjulegt skref en við getum eflaust velt því fyrir okkur hvort það sé hægt að kalla þetta tillögur frekar, kannski meira hugarflug. Það er auðvelt að lofa 70 milljörðum kr. sparnaði á fimm árum án skýrra útreikninga. Í tillögunum er lítið sem ekkert fjallað um kostnaðinn við innleiðingu á tillögunum. Það tekur eitt, tvö ár að sameina stofnanir og endurskipuleggja verkefni. Það tekur eitt til þrjú ár að móta, semja og svo samþykkja frumvörp. Það þarf oft áralangt samráð. Er því tímavirði meints sparnaðar rétt reiknað? Er kannski um að ræða 30 milljarða eða jafnvel lægri tölu?

Við í Framsókn köllum eftir skynsamlegri og raunhæfri hagræðingu. Nær ríkisstjórnin að setja þessar tillögur inn í næstu fjármálaáætlun, sem á að leggja fram fyrir 1. apríl, og gefa þinginu þá tækifæri til að fjalla um þær? Við í Framsókn viljum hagræðingu sem virkar, ekki óskhyggju. Við þurfum að horfa á stóru myndina, skilgreina hvað ríkið á að gera og hvað ekki, horfa ekki eingöngu á niðurskurð heldur líka á tekjuhliðina, horfa heildstætt á ríkisfjármál og hagstjórnina og ekki gleyma hlut stjórnenda innan ríkisins, því að ekkert gerist án þekkingar og frumkvæðis, og setja fram raunhæfar tillögur og aðgerðaáætlun til lengri og skemmri tíma. En umfram allt tryggjum við hagsmuni allra landsmanna, þar með talið landsbyggðarinnar. Við eigum að horfa á (Forseti hringir.) stóru myndina, horfa á heildarmyndina og hagsmuni heildarinnar allrar.

Virðulegi forseti. Tvær mínútur og svo margt til að ræða en auðvitað fyrst hagræðingartillögur ríkisstjórnarinnar. Ríkisstjórnin hélt blaðamannafund og skipaði starfshóp og fékk landsmenn með sér í lið til að taka saman tillögur að sparnaði og aðhaldi. Og viti menn:

Hver skyldi svo metnaðurinn vera? Heilir 70 milljarðar á fimm árum. Það gerir minna en 1% af heildarútgjöldum þess tímabils. Til að setja það í samhengi þá nálgast framlag okkar til RÚV bráðum 7 milljarða á ári. Annars var ég glöð að sjá kollega mína taka þarna upp þó nokkuð mörg þingmál frá mér; lækka styrki til stjórnmálaflokka og hækka kröfu um prósentufylgi, útvista eftirliti með atvinnulífi til einkaaðila, aðgerðir gegn gullhúðun, lög um ríkisstarfsmenn færð nær almennum markaði, létta á jafnlaunavottun. Það hefur greinilega borgað sig að mæta í ræktina með þessum nýju ráðherrum — og það var bara lítið. Virðulegur forseti. Fyrst ég minnist á RÚV og á enn þá tíma aflögu þá er sláandi að lesa úttekt Viðskiptaráðs á umhverfi fjölmiðla á Íslandi. Þar kemur m.a. fram að Ríkisútvarpið tekur til sín margfalt stærri hluta af tekjum af markaðnum samanborið við ríkismiðla á Norðurlöndunum. Ég hef margoft tekið þetta upp hér á Alþingi og nú er tilefni til þess enn og aftur. Það er algjört lífsspursmál fyrir frjálsa fjölmiðla á Íslandi að hemja RÚV á auglýsingamarkaði sem bætist við alla aðra opinbera meðgjöf og samkeppnisforskot RÚV.

Óvissan um framtíð sláturhússins er kannski ekki ný af nálinni og má færa fyrir því rök að þessi þróun sé fyrirséð. En það má líka færa fyrir því sterk rök að breytingar á búvörulögum, sem samþykkt voru á Alþingi í mars 2024 af síðustu ríkisstjórnarflokkum og hafa nú verið dæmd ólögmæt, hafi leitt til þessarar ákvörðunar fyrirtækisins. Breytingarnar fólu í sér að framleiðendafélögum var veitt undanþága frá samkeppnislögum. Það hafði þær afleiðingar að slík félög geta eða gátu stundað samráð sem áður var ólögmætt. Markmiðið var að hagræða í slátrun og vinnslu afurða frá bændum svo hægt væri að tryggja bændum hærri tekjur án þess að neytendur greiddu hærra verð. Þetta hefur ekki gengið eftir. Við höfum séð verðhækkanir, þá sérstaklega á lambakjöti, án þess að ávinningur skili sér til bænda.

Ég vil líka skora á fyrirtækið Kjarnafæði Norðlenska að vinna með heimamönnum að frekari atvinnuþróun og koma þeim mikla húsakosti sem SAH hefur til umráða undir nýja starfsemi samfélaginu til heilla.

Virðulegi forseti. Ég vil vekja athygli á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og innleiðingu hans í sveitarfélögum landsins. Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins var lögfestur með lögum nr. 19/2013 og hefur hann lagagildi hér á landi og bein réttaráhrif. Öllum sveitarfélögum ber því að fara að ákvæðum sáttmálans við ákvarðanatökur og í athöfnum sínum. En hvað felur innleiðing barnasáttmálans í sér? Þótt ríkisvaldið beri formlega ábyrgð á að uppfylla barnasáttmálann verður sáttmálinn aldrei að fullu innleiddur í íslenskt samfélag nema í samstarfi við íslensk sveitarfélög. Það eru sveitarfélögin sem annast stærsta hluta þeirrar þjónustu sem hefur bein áhrif á daglegt líf barna. Að sveitarfélagið innleiði barnasáttmálann þýðir að það samþykki að nota sáttmálann sem viðmið í sínu starfi og að forsendur sáttmálans gangi sem rauður þráður í gegnum starfsemi þess. Líkja má innleiðingunni við að starfsmenn og stjórnmálamenn sveitarfélagsins setji upp barnaréttindagleraugu og rýni og skoði verk og ákvarðanaferla með hliðsjón af sáttmálanum og sáttmálinn sé þannig nýttur sem gæðastjórnunarverkfæri í stefnumótun og þjónustu með tilliti til barna. Aðeins Kópavogur og Akureyri, en kannski einhver fleiri sveitarfélög, hafa nú þegar innleitt barnasáttmálann. Hvert og eitt sveitarfélag sem ekki hefur innleitt ákvæði barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að fullu ætti að leggjast yfir það verkefni hratt og örugglega. Nokkur brýn mál þarfnast úrbóta og eru fjölmörg verkefni sem lúta að börnum og ungmennum á borði sveitarfélaga. Nefna má verkefni sem snúa m.a. að aðbúnaði barna og öryggi í leik- og grunnskólum, rétt þeirra til sálfræði- og talmeinaþjónustu sem og annarrar þjónustu sem þau kunna að þarfnast þau kunna að þarfnast og umfram allt þátttöku þeirra í ákvörðunum er varða þau sjálf þar sem þess er kostur. Önnur meginregla barnasáttmálans gerir kröfu um að öll börn njóti réttinda barnasáttmálans án mismununar af nokkru tagi eða tillits til félagslegrar stöðu eða annarra aðstæðna þeirra eða stöðu foreldra þeirra. Allar raddir barna eiga að fá að heyrast.

En við getum tekið annað enn alvarlegra áfall í sjálfu sér; fjárhagslegt gjaldþrot. Við höfum séð það og ég hef heyrt frá mörgum sem eru að reyna að safna fé fyrir fólk sem lendir í slysum.

Árið 1799 þurrkaðist út heilt byggðarlag á einni nóttu þegar Básendaflóðin gengu yfir suðvesturströnd landsins. Sjór gekk á land, veikar varnir brotnuðu undan kraftinum og íbúar misstu heimili Þetta er hluti af íslenskri sögu en öldugangurinn sem gekk yfir landið síðustu helgi minnir okkur á að þessi saga er ekki liðin tíð. Við Seltirningar höfum reglulega heyrt sögur af Básendaflóðinu, um hvernig sjórinn gekk yfir landið, spillti bújörðum og rauf landið sem aðskildi Seltjörn frá sjónum en síðan þá hefur Seltjörn tilheyrt hafinu. Þetta var áfall sem íbúar gátu ekki varið sig gegn en í dag búum við yfir þekkingu, tækni og úrræðum sem geta komið í veg fyrir slíkar hamfarir, alla vega að þær verði jafn afdrifaríkar. En spurningin er: Ætlum við að nýta þessa þekkingu? Við vitum að aukin losun koltvísýrings veldur hlýnun jarðar sem leiðir til hækkandi sjávarstöðu. Við vitum að öflugir stormar munu verða tíðari og ágangur sjávar verður skæðari. Þetta eru staðreyndir — ekki spár, ekki tilgátur, heldur staðreyndir sem þegar eru farnar að hafa áhrif á íslenskt samfélag. Veðrið sem gekk yfir suðvesturhornið um helgina er ekki einstakt tilvik heldur hluti af miklu stærra mynstri sem við höfum val um hvort við ætlum að bregðast við eða láta yfir okkur ganga. Það er ekki bara siðferðisleg skylda okkar að bregðast við heldur er einnig grjóthart hagsmunamál þjóðar sem býr í slíkri nálægð við hafið að við drögum úr losun gróðurhúsalofttegunda og beitum okkur fyrir því á alþjóðavettvangi að aðrar þjóðir geri það líka. Stjórnvöld verða líka að tryggja fjármögnun í sjóvarnir á þeim svæðum sem eru í mestri hættu á að verða fyrir tjóni. Síðasta ríkisstjórn náði ekki að koma sér saman um að afgreiða samgönguáætlun en í drögum að þeirri áætlun var einmitt gert ráð fyrir aukinni framkvæmdaþörf á sjóvörnum vegna hækkandi sjávarstöðu

Þau ólög um grásleppuveiðar sem sett voru hér á síðasta vorþingi eru dæmigerð fyrir sérhagsmunagæslu fyrir þá aðila sem barist hafa fyrir því að kvótasetja og geta framselt, með hörmulegum afleiðingum. Þeir sem hafa fjárfest í greininni undanfarin ár sitja sárir eftir og geta margir hverjir ekki farið á veiðar en sumir neyðast til þess vegna þess að þeim er skylt að veiða 50% af því litla sem þeir fá úthlutað.

Þegar lögunum var breytt þá voru lögin gerð þannig að það eru engin stærðarmörk á bátum sem veiða sem þýðir ekkert annað en áframhaldandi samþjöppun og færsla aflaheimilda á stærri skip, en í áratugi hefur það verið smábátaútgerðin sem hefur stundað þessar veiðar við strendur landsins. Fjöldinn allur af grásleppusjómönnum hefur frá því að þessi ólög voru sett í fyrra verið með ákall um að lögunum verði breytt til fyrra horfs því að fjárfestingarnar eru ónýtar og samlegðaráhrif við strandveiðar eru eyðilögð. Þetta eru sjómenn í brothættum byggðum landsins. Það er krafa stórs hóps grásleppusjómanna að Landssamband smábátaeigenda hefji málsókn á hendur ríkinu vegna þessa óréttar sem þeir eru beittir með eignaupptöku og vera sviptir atvinnufrelsi. Samþjöppun í sjávarútvegi hefur verið gífurleg undanfarin ár og það er ekki góð þróun að örfáir aðilar hafi á sinni hendi sameiginlega sjávarauðlind landsmanna. Það er réttur sjávarbyggðanna til atvinnufrelsis í sínu nærumhverfi og við það verðum við að standa og tryggja að það verði áfram. Flokkur fólksins hefur tryggt 48 daga (Forseti hringir.) með góðri ríkisstjórn og við ætlum að taka á þessu máli.

að þingsályktunartillaga sú sem fyrr var nefnd fái brautargengi og að gerður verði samningur við háskóla hér á landi um rekstur sjálfstæðs rannsóknarseturs um öryggis- og varnarmál. Á því rannsóknarsetri sem um er fjallað og til er lagt að verði sett á stofn er gert ráð fyrir að verði stundaðar rannsóknir sem nýtast á hagnýtan og fræðilegan hátt fyrir þá sem undirbúa og taka ákvarðanir um hernaðarlegt og borgaralegt öryggi. Ég tel að slíkar rannsóknir muni nýtast vel ráðuneytum og stofnunum sem að öryggis- og varnarmálum koma. Þá tel ég og einsýnt að stofnanaþekking hins háa Alþingis og þekking sem einstakir þingmenn búa yfir muni nýtast rannsóknarsetrinu í sinni starfsemi. Frú forseti. Við eigum og munum í náinni framtíð eiga í samskiptum við erlend samstarfsríki og stofnanir um öryggis- og varnarmál. Starfsmenn hins nýja rannsóknarseturs munu einnig eiga í samskiptum við sambærilegar upplýsingaveitur erlendis og er það auðvitað nauðsynlegt til að setur sem þetta nái að þrífast. Ég er þess fullviss að stofnun sem þessi muni nýtast yfirvöldum hér á landi vel til ákvarðanatöku um öryggis- og varnarmál. Ég er einnig fullviss um að þekking sem safnast mun innan setursins muni hafa veruleg og góð áhrif fyrir okkur í erlendu samstarfi því að hjá þessu setri mun safnast upp staðbundin þekking á aðstæðum hér á landi sem velta má fyrir sér hvort hafi verið nægileg hingað til. Það má segja að til þess að vera þjóð með þjóðum þegar kemur að öryggis- og varnarmálum þá sé það grundvallaratriði að hafa (Forseti hringir.) hér á að skipa rannsóknarsetri sem þessu.

Það sem kemur mér á óvart í þessari tillögu og sem gerir það þar af leiðandi ókleift að samþykkja hana er að húsnæðis- og skipulagsmál skuli vera færð frá sveitarstjórnarráðuneytinu, vegna þess

Af hverju það skuli, að mati þessarar ríkisstjórnar, vera best til þess fallið að gera það undir hatti félagsmálaráðuneytisins finnst mér óskiljanlegt og ekki útskýrt og alls ekki í nefndarálitinu, satt best að segja ekki farið yfir það einu orði. Ég geri

kemur sérstaklega spánskt fyrir sjónir, í ljósi þess að ég held að ég geti sagt að allir hagaðilar hafa um langt árabil, áratugi jafnvel, verið að tala fyrir því að sameina þau atriði sem húsnæðismál snerta á einum stað til að bæta flæði og annað þess háttar. Þannig að það tiltekna atriði held ég að eigi

Í grunninn hef ég ekkert á móti því að hér sé verið að sameina ráðuneyti. Það kann að vera gott. En ég gagnrýni harðlega vinnubrögð meiri hlutans í þessu máli. Hér komu inn tíu umsagnir og meiri hlutinn taldi enga ástæðu til að taka á móti gestum eða leggjast betur yfir þetta mál. Þar liggur fyrst og fremst gagnrýni mín. Hér er áætlað að spara allt að 350 millj. kr. og ég segi bara: Vonandi verður það raunin. En við munum hafa opin augun hér og fylgjast með því hvort þær áætlanir gangi eftir. Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins mun sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu.

að hér er ríkisstjórnin að setja ákveðinn tón inn í samfélagið. Við ætlum að fara betur með peninga almennings og Stjórnarráðið er ekki undanskilið því. Við erum að fækka ráðuneytum um eitt. auðvitað sparnaði í ríkissjóð en það sendir líka ákveðinn tón um það að við ætlum að ná niður vöxtum og verðbólgu. Þetta var ekki gert þegar síðasta ríkisstjórn endurnýjaði heitin. Þá var ráðuneytum fjölgað til þess eins að bregðast við kosningasigri Framsóknarflokksins þá. Það var hvatinn að breytingu Stjórnarráðsins þá. Ég legg það bara í hendurnar á þingheimi að meta hvort eðlilegra sé að ganga fram með þeim hætti sem þessi ríkisstjórn gerir eða það sem síðasta ríkisstjórn gerði með fjölgun ráðuneyta með tilheyrandi kostnaði og þeirri afleiðingu að stofnanir, félagasamtök og aðrir voru í meiri háttar vandræðum með að útskýra fyrir þingnefndum af hverju mál kæmust ekki í gegn því að flækjustigið var orðið svo mikið.

Virðulegi forseti. Hér skal nefnt að ég fylgdist eins og aðrir landsmenn með því þegar þessir flokkar voru að mynda ríkisstjórn og ég man eftir því hvað var sagt eftir fyrsta fundinn. Þá voru menn alveg sammála um það að fækka ráðuneytum.

skref. Mér fannst það rangt skref og ég gagnrýndi það þá. Þannig að ég fagna þessu, að við séum að taka skref í átt að fækkun ráðuneyta. Mér finnst auðvitað svolítið áhugavert að sjá það að flokkar sem einhvern tímann kölluðu sig hægri flokka og vildu hafa ráðdeild í ríkisrekstri sjái ekki einu sinni ástæðu til að styðja við þetta mál.

í Framsókn sitja hjá. Þótt það sé göfugt markmið að hagræða í ríkisrekstri — 350 milljónir eru heilmiklir peningar og vonandi gengur það eftir

í. Ég hefði bara viljað sjá að þessi ríkisstjórn, sem er með þetta markmið sem við styðjum, að menn hefðu kannski farið þá leið. En skilaboðin eru skýr: Það er verið að gera þetta til að senda skilaboð. Það er bara ekki nóg.

Frú forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana, nr. 111/2021. Í frumvarpinu er lögð til breyting á lögum í tengslum við svokallaða gullhúðun hvað varðar innleiðingu Evrópugerða í innlendan rétt. Frumvarpið hefur verið kynnt í samráðsgátt Stjórnarráðsins og voru umsagnir almennt jákvæðar. Tilefni frumvarpsins er skýrsla frá því í janúar á síðasta ári um það hvort gullhúðun hafi átt sér stað á málefnasviði ráðuneytisins á tímabilinu 2010–2022. Hugtakið gullhúðun er notað um það þegar stjórnvöld einstakra ríkja ganga lengra eða setja íþyngjandi ákvæði umfram þær lágmarkskröfur sem gerðar eru í EES-gerðum við innleiðingu. Þetta er svona hugtak sem var kannski kannski fyrst um sinn tískuhugtak frá breska íhaldsflokknum og Evrópusambandsandstæðingum en í seinni tíð hefur þetta líka verið viðurkennt af Evrópusambandinu sjálfu og framkvæmdastjórn þess að það sé mikilvægt upp á traust til Evrópusamstarfsins að gæta að því að vera ekki að ganga lengra við innleiðingu á

Það er auðvitað heimilt samkvæmt íslenskum lögum að gera þetta en nú eru komnar inn kröfur um að ef slíkt er gert, þá sé það tilgreint og rökstuðningur fylgi. Eins og kemur fram í skýrslu sem var unnin af Margréti Einarsdóttur, dósent

umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið á síðustu árum en á líka við um fleiri ráðuneyti en þarna var verið að kanna sérstaklega innleiðingu mála á þeim málefnasviðum sem heyra núna undir mig. mig. Í kjölfar þessarar skýrslugerðar var sett af stað vinna við að endurskoða innleiðingu á EES-gerðum í löggjöf um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og áætlana, með það að markmiði að færa löggjöfina að þeim lágmarkskröfum sem gerðar eru í EES-gerðum. Þetta frumvarp er afrakstur þeirrar vinnu. Frumvarpið felur í sér annars vegar breytingu á ákvæði 2. gr. umræddra laga að því er varðar umhverfismat skipulagsáætlana. Samkvæmt lögunum í dag þurfa allar skipulagsáætlanir að fara í mat á umhverfisáhrifum. Sú lagaskylda gengur lengra heldur en Evrópulöggjöfin gerir kröfu um. Það þýðir að skipulagsáætlanir sem ekki eru líklegar til að hafa umtalsverð áhrif á umhverfið þurfa engu að síður að fara í mat á umhverfisáhrifum. Í þessu frumvarpi er lagt til að einungis skipulagsáætlanir sem marka stefnu fyrir leyfisveitingar til framkvæmda, sem tilgreindar eru í 1. viðauka við lögin, skuli fara í mat á umhverfisáhrifum. Frumvarpið felur hins vegar í sér breytingar á ákvæðum í 1. viðauka laganna að því er varðar lengd og þvermál leiðslna til flutnings á nánar tilgreindum efnum og efnasamböndum. Í 1. viðauka laganna eru tilgreindir þeir flokkar framkvæmda sem ýmist eru alltaf háðir umhverfismati, flokkur A, eða kunna að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og metið er í hverju tilviki með tilliti til eðlis, umfangs og staðsetningar hvort háðar skuli umhverfismati. Það er flokkur B. Samkvæmt lögunum þarf ávallt að meta umhverfisáhrif af leiðslum sem eru 10 km eða lengri og 50 cm eða meira í þvermál, þ.e. slíkar leiðslur falla í A-flokk og sú lagaskylda gengur lengra heldur en Evrópulöggjöf gerir kröfu um. Það hefur aldrei verið rökstutt sérstaklega að eitthvað í íslenskum aðstæðum t.d. kalli á þetta eða að það sé sérstök ástæða til að ganga þarna lengra heldur en Evrópurétturinn gerir kröfu um þannig að við leggjum til í þessu frumvarpi að viðmiðunarmörkum leiðslanna verði breytt til samræmis við Evrópulöggjöfina og miðist við að leiðslur sem eru 80 cm eða meira í þvermál og 40 km eða lengri falli í A-flokk. Leiðslur undir fyrrgreindum stærðarmörkum falla aftur á móti í B-flokk og er með þessu staðinn vörður um að framkvæmdir sem kunna að hafa í för með sér umtalsvert rask á umhverfi komi enn þá til skoðunar Skipulagsstofnunar. Efni frumvarpsins hefur almennt jákvæð áhrif á samfélagið þar sem lagt er til að dregið verði úr reglubyrði og þetta frumvarp mun draga úr álagi á Skipulagsstofnun.

ábendingar um að við Íslendingar notuðum innleiðingar til að koma ýmsum hugðarefnum, annaðhvort stjórnmála eða embættismanna, inn í löggjöf

Gullhúðun þýðir það að þú ert að setja meiri kvaðir á íslenskan almenning og á íslensk fyrirtæki heldur en þú þarft að gera með innleiðingunni.

þingheimur og þjóð voru ekki meðvituð um hvað hér var á ferðinni. Þetta hefur ekki bara skaðað sérstaklega íslenskt efnahagslíf, atvinnulíf og þar af leiðandi íslenskan almenning heldur hefur þetta líka grafið undan því alþjóðasamstarfi sem við erum í. Það er enginn vafi að það hefur skaðað EES-samninginn vegna þess að við höfum talið að ýmislegt sem er er reglur og lög í þessu landi sé komið út af samstarfinu en svo er ekki. Ef ég man rétt, virðulegi forseti,

Það er nokkurn veginn allt. Það er ekki margt sem er styttra en 1 km þegar kemur að þessu. Þetta kostar auðvitað mikla aukna reglubyrði, mikinn aukinn kostnað skaðar samkeppnishæfnina, hækkar verð til almennings og grefur undan alþjóðasamstarfi.

við hér ætlum að taka á og við vorum búin að skrifa út og skildum það frumvarp eftir hjá nýjum ráðherra, að það sé hér komið fram. Það er mikilvægt að hv. nefnd fari vel yfir þetta og skoði sömuleiðis þá skýrslu sem liggur til grundvallar. En þetta er bara fyrsta skrefið. Þetta er bara fyrsta skrefið því að það er af mjög miklu að taka. Forgangurinn hjá okkur var að fara í reglugerðarumhverfi og lög og reglugerðir sem snúa að orkumálunum en það er því miður af miklu meiru að taka. Það er mjög gott, virðulegi forseti, ef við erum hér að sjá samstöðu um það að afhúða regluverkið, því að það er eitthvað sem er rétt og skynsamlegt að gera og það munu allir hagnast á því. Það er enginn vafi að þetta var komið langlengst í ráðuneyti umhverfis-, orku- og loftslagsmála. Hins vegar var það svo að þetta var komið áleiðis og var orðin stefna ríkisstjórnarinnar. Að vísu var það líka stefna fyrri ríkisstjórnar

hvar væri gengið lengra, hvar væri um húðun að ræða og hvað væri bein innleiðing. En það er augljóst að það hafði ekki gengið eftir. Þetta er auðvitað mjög stórt í þessum málaflokki, í umhverfis- og orkumálum,

þingnefnd sem um málið fjallar muni fara vel yfir málið. En ég vek athygli á því og legg áherslu á það að við vorum að fara í vegferð sem við vorum fullkomlega meðvituð um að myndi taka langan tíma. Ýmislegt hjálpar okkur á leiðinni, gervigreindin og ýmislegt annað gerir okkur þetta eitthvað auðveldara, en það liggur alveg fyrir að það verður að vera forgangsmál hjá hæstv. ríkisstjórn og hjá Alþingi Íslendinga að afhúða regluverk. Það verður að vera algjört forgangsmál. Við Íslendingar megum aldrei gleyma því að þótt við séum eyja erum við ekki eyland. Við erum í samkeppni við aðrar þjóðir og við þurfum alltaf að vera með augun á því að hafa hér samkeppnishæft atvinnulíf. Allir hagnast á því. Það er enginn sem tapar á því

er jákvætt. Við erum ánægð með það, við styðjum það en betur má ef duga skal. Það er búið að vinna að þessu mjög lengi því að eins og ég hef nefnt hér þá er mjög einfalt að flækja

því að við eigum að setja okkur það markmið að á næstu misserum þá eigum við að geta afhúðað allt sem hefur verið gullhúðað. Auðvitað eru ákveðnir þættir sem menn ákváðu að setja í löggjöfina út af einhverjum öðrum ástæðum. Kannski er það ekki allt sem flækir og kannski er það ekki allt sem þyngir regluverk. Það þarf að skoða. En það er grafalvarlegt mál að þingið og þjóðin hafi fengið slíkt regluverk, talið sig hafa gert það á grundvelli EES-samningsins en það var það ekki og því er verk að vinna hjá okkur öllum að vinda ofan af því. Þetta er gott skref og við styðjum það og ég hlakka til að afgreiða þetta mál og önnur því að þetta má bara vera byrjunin. Þetta má bara vera fyrsta skrefið með þessum hætti. Þetta er fyrsta frumvarpið sem kemur fram með þessum hætti, var tilbúið þegar hæstv. ráðherra kom inn í ráðuneytið en það má alls ekki hvika frá þeirri áætlun

þá geta alveg komið upp þau tilvik þar sem gott er að nýta ferðina þegar verið er að innleiða EES-gerð og hægt er að ganga lengra út frá íslenskum markmiðum en þá er algjört meginatriði, eins og fram kom í máli ráðherra, að það sé algjörlega uppi á borðum að svo sé verið að gera og þingheimur sé vel upplýstur um það.

Þá var þessi umræða ekki komin á þann stað sem hún er á núna og menn kannski áttuðu sig ekki á því hvert þeir voru að fara. Það sem ég er að segja er þetta: Ég ákvað og hef ákveðið í þessu máli að leita ekki að blórabögglum

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þm. Guðlaugi Þór Þórðarsyni fyrir svarið. Þetta eru sláandi tölur, 40%, og að þetta hafi verið svona í tíð síðustu ríkisstjórna. Ég fagna því bara aftur að nú sé kominn ráðherra sem ætlar að taka þessu alvarlega, að fara ekki í þessa gullhúðunarvegferð heldur að hafa EES-gerðirnar alveg hreinar og klárar til þess að standa vörð um traust á EES-samstarfinu.

að stundum er hægt að nýta ferðina, en það verður að liggja alveg skýrt fyrir, það þarf að bera virðingu fyrir þingheimi og hann upplýstur um að það sé verið að bæta við EES-gerð svo það sé ekki sett í búning hreinnar innleiðingar og þingheimur, já, nánast blekktur í rauninni, að það sé verið að innleiða EES-gerð.